Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание обсъдения на Председателския съвет малко по-рано тази сутрин Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 21 23 януари 2015 г.: 1. по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Данаил Кирилов и група народни представители. 2. Актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Вносител – Министерският съвет. 3. Проект за решение за освобождаване на подуправител на Вносители – Цветан Цветанов и група народни представители. 4. Второ гласуване на Законопроекта за Сметната палата. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители. Предвижда се това да бъде точка първа за четвъртък, 22 януари 2015 г. 2015 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за туризма. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител – Министерския съвет. 8. Проект за Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014–2020 г. Продължение от законодателните ни програма през изминалата седмица. 9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. 10. Парламентарен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. С уточнението, че ако приключим със законодателната част на програмата, контролът ще бъде

Процедура по програмата? Заповядайте, господин Местан. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Парламентарна традиция е важните точки от дневния ред да бъдат точка първа – видно е от този проект за дневен ред. Например точка четвърта, независимо дали ще стигнем до нея или не, второто гласуване на Законопроекта за Сметната палата, изрично е посочено, че ще бъде точка първа за четвъртък. По силата на същата тази логика и в пълно съзвучие с парламентарните традиции, съвършено естествено е точка втора от днешния дневен ред да бъде точка първа, освен ако ни обясните да не би да има неизвестна нам логика точките да бъдат подредени по този начин. Има ли нещо което не знаем? Да не би с точка първа да е свързано условие за подкрепа на точка втора от някои политически сили? Ако ли не, съвършено естествено е точка да бъде точка първа от дневния ред. Това е най-важната тема не само за седмицата, а може би за сесията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И правите предложение за промяна в реда. Господин Местан, коментирахме на Председателски съвет как трябва да изглежда програмата ни. Нямаше възражения от нито една парламентарна група. Единственият аргумент, който не е свързан категорично с обвързващи условия за подкрепа, е краткостта на точка първа и и необходимостта за бърза промяна в Закона за обществените поръчки с оглед съдържанието, което се предлага в този законопроект. Така или иначе има надлежно направено процедурно предложение за размяна на мястото във времето на двете точки. Има ли обратно становище? Няма. Поставям на гласуване предложението на господин Местан точка втора – Актуализирана Стратегия за продължаване на... Моля Ви, колеги! Винаги когато има приет дневен ред има възможност по нашия правилник по предложение на народни представители да бъде извършена да бъде извършена промяна в поредността на точките. Аз съм длъжна да подложа това предложение на гласуване, а пленарната зала с гласуване на отделните народни представители с формиране на общо мнение ще даде отговор на това предложение, дали то се уважава или не. Поставям на гласуване предложението на господин Местан точка втора – Актуализирана Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система,

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 14 до 21 януари 2015 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители – Цвета Караянчева и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносители – Лютви Местан и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносители – Лютви Местан и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Проект за решение за освобождаване на подуправител на Българската народна банка. Вносители – Цветан Цветанов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Румен Йончев и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, ще го гледа и Комисията по земеделието и храните. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносители – Петър Славов, Мартин Димитров и Атанас Атанасов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и и допълнение на Закона за администрацията. Вносители – Бойка Маринска и група народни представители. Комисията по правни въпроси е компетентната водеща комисия по този законопроект. На 15 януари 2015 г. от Националния статистически институт е постъпила „Информация за индексите на потребителските цени за декември 2014 г.”. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи ще има декларация. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Заместник министър-председател, министри! Преди Нова година Парламентарната група на Движението за права и свободи обяви, че стартира жив летопис на политическата репресия и всяка сряда тук, от тази трибуна, ще изчита имената на лишените от конституционното си право на работа и хляб в държавната администрация български граждани. Български граждани, които имат необходимия ценз, опит, преминали са през процедура на конкурс и отговарят на длъжностните характеристики. Те имат само една-единствена вина – припознати са по един или друг начин като близки до ДПС. Репресиите, на които тези български граждани са подложени, нямат нищо общо с инак правилната теза за ново качество на политическия диалог и нов национален демократизъм. Брутално уволнените са жертва на политическата репресия на две ксенофобски партии, вече две, от управляващото мнозинство – Патриотичния фронт и Реформаторския блок. Дължим тази черна статистика и подробна информация на българското общество, на европейските и атлантическите ни партньори. За по-малко от месец още 30 души са загубили работата си, като с тях живият летопис на политическата репресия вече съдържа 295 имена. И преди да зачета имената на жертвите, искам да направя едно важно уточнение, защото тази сутрин пак чухме внушение, че уволнените са без образование. Именно затова ще онагледя, че ДПС няма назначени кадри без висше образование. Ще изчета всеки от репресираните със съответното му образование, така че да се убедите: Муса Джемал Палев, висше образование – „Социални дейности и бизнес администрация”, назначен на негово място Димитър Димитров – бивш член на СДС; уволнен Мохамед Асанов Рушидов, висше образование – инженер-агроном, назначена на негово място Антонела Донушева от ГЕРБ; - уволнена Айше Авдикова, магистър по финанси, докторант, няма назначен на нейно място; уволнен Раим Зайденов, висше образование – „Публична администрация”, няма назначен на негово място; - уволнена Сузана Чачева, висше образование – „Връзки с обществеността”, няма назначен на нейно място; уволнен инж. Йордан Бошнаков, висше образование – магистър, инженер-лесовъд, също и магистър по компютърни системи и технологии, назначен на негово място Пламен Пойков от ГЕРБ; уволнен инж. Димитър Терзиев, висше образование – инженер-лесовъд, назначен на негово място Васил Стамбров от ГЕРБ; - уволнена Йорданка Кукова, висше образование – „Публична администрация”, няма назначен на нейно място; уволнена Ваня Янкова, един важен факт – заповедта за уволнение е връчена, докато е в майчинство, висше образование – „Педагогика”, няма назначен на нейно място; - уволнен Атанас Стоянов Тянков, висше образование – лесовъд, с 38 години стаж в системата, на негово място е назначен Горо Горов от ГЕРБ; - уволнен Ибрахим Исмаил Ибрахим, висше икономическо образование, назначен на негово място Йордан Раев от ГЕРБ; - уволнен Бейхан Ахмед Етем, висше образование – „Стопанско управление”, няма назначен на негово място; - уволнен Танер Нури Фейзула, магистър по икономика, на негово място е назначена Росица Масларска от ГЕРБ; - уволнен Гюрсел Емин, висше образование – икономическо, назначена на негово място госпожа Гочева от ГЕРБ;

уволнена Анна Емилова Благоева – магистър по право, назначена на нейно място, отново като и.д., Галя Мачорска; - уволнена Силвия Георгиева Димитрова, висше образование – икономист от УНСС, на нейно място назначен, отново и.д., Георги Иванов Митов; - уволнена Айлин Мехмед – магистър по право, назначен на нейно място, отново и.д., Петър Петров; уволнена Ивана Георгиева Велева, магистър по право от Софийския университет, няма назначен на нейно място; - уволнена Мария Стоянова Балчева, отново магистър по право, няма назначен на нейно място; уволнен Пламен Салчов Джиханов, висше образование – магистър-лесовъд, с 18 години стаж в системата, на негово място е назначен Славчо Иванов Василев от ГЕРБ; уволнен д-р на науките инж. Гено Николов Пеев, както отбелязах вече, доктор на лесовъдските науки с 33 години стаж в системата, на негово място е назначен Йордан Георгиев Йорданов от ГЕРБ; уволнен Йордан Паральов, висше образование – икономист, на негово място е назначен Димо Белев от ГЕРБ; - уволнен инж. Али Мареков, висше образование – магистър, отново с 18 години стаж в системата, на негово място идва Николай Янчев от ГЕРБ; - уволнен Майдън Ахмедов Сакаджиев, с 13 години стаж в системата, висше образование – „Информационни технологии”, на негово място е назначен Янчо Ячев от ГЕРБ; - уволнена Юсние Асланова Алилова, с 8 години стаж в системата, завършила „Аграрна икономика” и магистър по международни отношения, на нейно място е назначена Нора Стоева от ГЕРБ; уволнен Исмаил Сабриев Аккабаков, висше образование – инженер, на негово място няма назначен; - уволнен Тома Юлиянов Терзиев, висше образование – икономист, с над 12 години стаж в системата, на негово място идва Петър Димитров; - уволнен Цветомир Анатолиев Георгиев, висше образование – „Международни икономически отношения”, няма назначен на негово място; уволнен Джелял Ахмедов, висше образование – магистър по публична администрация, няма назначен на негово място; - уволнен Петьо Янев, висше образование – „Педагогика”, няма назначен на негово място; уволнена Нурдан Гафурова, висше образование – магистър по икономика, няма назначен на нейно място; - уволнен Тихомир Радославов, висше образование – магистър по право, няма назначен на негово място; уволнена Нора Тодорова, висше образование – „Икономика”, няма назначен на нейно място; - уволнена Златка Генова Йорданова, с висше образование, забележете, с 21 години стаж в системата, на нейно място е назначена Мариана Димитрова от ГЕРБ; уволнен Тончо Славчев Иванов – отново с висше образование, 13 години стаж в системата и на негово място до ден-днешен няма назначен; уволнена Айлян Карамехмедова, магистър по икономика; на нейно място е назначен Станимир Станчев от СДС; - уволнен Левент Исмаилов – висше образование, „Счетоводство и финанси”,

уволнен Гюнайдън Кязимов – отново с висше образование, бакалавър по икономика; на нейно място е назначена Детелина Янкова от ГЕРБ; уволнен Айдоан Джелил – висше образование, магистър по аграрно инженерство; на негово място е назначен Михаил Михайлов от ГЕРБ; уволнен Гюнайдън Кязимов – бакалавър по икономика; на негово място е назначена Детелина Янкова от ГЕРБ; - уволнен Ибрям Гаваз – висше образование, магистър по право; няма назначен на негово място; - уволнен Неджати Чаушев висше образование, лесовъд-инженер, магистър; на негово място е назначен Борислав Димов от ГЕРБ; - Дауд Ибрям – висше образование, магистър агроном, а също е носител на няколко приза за работа в областта на опазване на околната среда уволнен; на негово място няма назначен; - уволнена Валя Томова – висше образование, магистър, строителен инженер; на нейно място е назначена Галя Панайотова от ГЕРБ; - уволнена Дарина Пенева висше образование, агроикономика, а също и магистър по държавни и общински финанси; до ден-днешен няма назначен на нейното място; - уволнен Танер Мюмюн Емин – висше образование, магистър по публични финанси; на негово място е назначен Венелин Асенов от ГЕРБ;

благодаря Ви за сигнала, колеги. Да, той напомня, че 10 минути никак не са достатъчни да упоменем многобройните уволнения. (Силен шум и реплики.) Именно затова ще продължим с изчитането им следващата сряда. Както гласеше и ангажиментът ни

госпожо Вицепремиер, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Този поменик, който изчете господинът от ДПС, аз ще го продължа, само че в малко по-различен контекст, защото знаете, че по времето, когато вървеше тази комисия, аз правех паралелно проучване и се оказа нещо ужасяващо! Това, което направиха ДПС и БСП за няколко месеца, както Ви казах и преди, няма стигане! Ще Ви изчета няколко цифри: за първите четири месеца от своето управление в Благоевград са уволнени за четири месеца – 86 човека, от които само от ДГС, това е горското стопанство – 12 човека още първия месец. В Бургас има 44 уволнени, във Варна – 29, във Враца – 45, Пазарджик – 54, в Плевен – 82, 54 – в Разград, Силистра – 44, в София област – 101! Няма да продължавам с тези цифри, а ще мина към конкретните имена,

Искам да Ви кажа само, че за първото шестмесечие по Закона за МВР по т. 13 са уволнени 1180 човека. При управлението на ГЕРБ за три години са 750. Само за шест месеца те правят толкова, колкото за три години ние по нашето управление, но да минем към категориите, които аз сама съм си именувала. Четири категории съм отделила. Тогава, за съжаление, не можах да изчета този доклад, сега ми се отдава прекрасна възможност да Ви запозная с него. Четири категории имаше в предишното управление: дългогодишни служители и директори, оставени от нас, които не са членове на ГЕРБ, уволнени от тройната коалиция на БСП, ДПС и

Инспекцията по труда в Кърджали, понеже съм пристрастна, уволнихте човек с 20-годишен опит. Казва се Костадин Стратиев, а назначихте Юмер Лютфи, който е бил прекупвач, кантарджия, работил е в банков офис обаче, забележете, е председател на ДПС в Момчилград. В „Социално подпомагане” – Ардино, е назначен човек, който няма хал хабер от тази работа, но е уволнен човек с 20-годишен стаж. Мога да говоря за тези хора много, но ще мина към следващата категория, понеже тя е по-интересна: върнати от времето на тройната коалиция „герои” съм ги нарекла: Чавдар Георгиев – заместник-министър. По негово време е наложена една от наказателните процедури на Европейския съюз срещу България.

заменя Антон Станчев – дългогодишен служител в Парка, магистър по биология със специализация „Еколог”. В Пазарджик – „Социално подпомагане”, Цветелина Арапова, PR на ДПС, без необходимия стаж. Във Видин в Дирекцията по инспекция на труда е назначен Тодор Вълчев – член на ДПС, без квалификация, Елин Андреев – бивш депутат на ДПС в Девин, шеф на РИОСВ в Търново. В Силистра – уволнен Стоян Бонев, назначен Сюзет Исмет, общински съветник на ДПС, председател на групата на ДПС, инженер без стаж. Айлян Пашалъ – МДПС – крупие, описвач в тотото, командирован от Никопол, без икономическо образование, в Инспекцията по труда. партизирането пък – няма да говоря на тази тема, но, хайде, ще кажа няколко думи: в Плевен директор става Радослав Илиевски, бивш депутат в редиците на БСП, бивш член на Комисията по транспорт и съобщения. Областна дирекция „Земеделие” в Силистра е оглавена от младежкия лидер на ДПС Самет Мехмед. Бюрото по труда – Видин, назначен за директор Милчо Цоков, дългогодишен активист на БСП. Сега ще Ви кажа и уволнени хора от ГЕРБ, които са членове на ГЕРБ, общински съветници от ГЕРБ, които показват ясната си позиция и ясното си политическо отношение, и те бяха изгонена по най-долнопробен начин. Какво ще кажете за Асим Адемов – директор, общински съветник на ГЕРБ, 20 години стаж в системата; Селиме Кърджалиева, Вили Цветкова – „Бюро по труда“? Говоря Ви за хора, които са доказали своя професионален опит, а не само са с купени дипломи. И искам да попитам: господин Анастасов, имате ли диплома от Техническия университет в Мюнхен? Вие – с недоказаното образование, ми говорите за образование?

Госпожо Караянчева, не, нямам диплома от Техническия университет в Мюнхен, семестриално съм завършил. Имам скромна диплома от Софийския университет и от Нов български университет – те са по-малко известни.

Ще са ми нужни още много среди да изчета този списък, докато Вашият приключи днес. Именно това е разликата в мащаба на политическата репресия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Господин Чавдар Георгиев – лично обяснение.

Уважаема госпожо Караянчева, бих бил поласкан, ако бях чул това определение за собствената си скромна персона от устата на някой друг, но Вие да правите оценки за персоналните качества на определени хора, ми се струва твърде самоуверено и неподходящо, за да не се изразя по по друг начин. Когато се справите с това, което съм свършил в Министерството на околната среда и водите, това, което е направено по мое време за управление на отпадъци, за опазване на защитени територии и така

Уважаеми господа министри, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, оценката за Вашата работа я даде Брюксел, оценката за Вашата работа я даде народът, така че колкото и поменици да четете от тази трибуна, хората помнят. Хората знаят и са отвратени от това, което направихте за година и половина, защото този геноцид, който Вие приложихте върху българските граждани, върху изпитани професионалисти – хора с образование и опит,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, господин Министър, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 554-01-5, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 15 януари 2015 г. На свое заседание, проведено на 15 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки посочения номер и вносители. Законопроектът бе представен от господин Данаил Кирилов. Предложеното допълнение на Закона за обществените поръчки предвижда изключване от обхвата на общия ред за възлагане на обществени поръчки на дейностите по изграждане на защитно инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница. С цел опазването на националната сигурност, както и предвид ангажимента на Република България за охрана на външните за Европейския съюз граници е необходимо да бъдат предприети навременни мерки за осигуряване на преминаването на границата в съответствие с българското законодателство. В дискусията взеха участие господин Четин Казак, госпожа Мая Манолова, господин Петър Славов. В хода на дискусията господин Казак възрази срещу приемането на ad hoc изменения и въвеждането на нови изключения от прилагането на общия ред. Госпожа Манолова изрази своята лична подкрепа към Законопроекта предвид извънредността на ситуацията. Господин Славов посочи, че бързи мерки са необходими, за да бъдат избегнати тежки последици. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, без „против” и 4 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 554-01-5, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 15 януари 2015 г.” Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Становище от името на вносителите? Няма. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги народни представители. Господин Ангел Найденов. Уважаеми господин Председател,

ще подкрепи предложението за промяна в Закона за обществените поръчки. Ще го подкрепим въпреки изкушението, образно казано, да Ви го върнем заради случилото се в предишния парламент тъкмо по тази тема, и въпреки със сигурност неуместното, но обяснимо злорадство, което човек може да изпита една година по-късно, когато види промяна в позициите на част от вносителите, подписали се под предложението за промяна в Закона за обществените поръчки. Така или иначе времето се засича, така че няма да бъде ощетен никой. Аз ще отнеса всичко, което се случи преди една година в парламента по темата за оградата по границата, към емоциите на онези дни и ще приема, че една година по-късно са осъзнати проблемите, свързани с процедурите, сроковете, съответно начина, по който може да бъде изградено защитното съоръжение по границата. Пред себе си имаме едно много по-голямо предизвикателство, отколкото обичайните парламентарни прения, и всеки ден забавяне по изграждането на съоръжението носи допълнително натоварване на хората, които са ангажирани с охраната на границата и, разбира се, носи растящи разходи. Много по-важно от това обаче, много по-важно от изпитанието, на което е подложена администрацията, е, че се увеличават рисковете за сигурността на страната и забавената или неадекватната реакция, най-общо казано, на държавата превръща тези рискове в непосредствени заплахи. Това са рискове и съответно заплахи не само свързани с потенциалната опасност от терористични актове. Това са рискове и заплахи, които са свързани и с натоварването на социалните системи, интеграционните процедури, финансовите възможности на страната и като цяло здравната обстановка. Това е разбирането, което ни води и тогава, когато определихме отношението си към предложението за промени в Закона за обществените поръчки. И още, в интерес на гражданите, и то не само българските, е да намерим приемливо решение и като процедура, и като срокове, и като прозрачност и възможности за контрол. Като процедура няма да се спирам на избрания вариант за промяна в Закона за обществените поръчки чрез допълване на изключенията в него, които не подлежат на общия ред с обявление. Законът дава и други възможности за подобен тип решения, но приемам избора на вносителите на тази поправка. И не това е смущаващото. Смущаващото е, че предложеният подход не включва достатъчно сериозни и съответно надеждни механизми за контрол по начина на изразходване на средствата, предвидени за защитното съоръжение. Нека веднага да подчертая – изключенията, които бяха приложени при изграждане на защитното съоръжение при предишното правителство, все пак предполагаха: първо, произнасяне на Агенцията за обществените поръчки за законосъобразност на избраната процедура; второ, включваха комисии; трето, включваха обявления за условията, при които се сключват договорите; и четвърто, включваха вписване в Регистъра за обществените поръчки, тоест всички обстоятелства за текущ и последващ контрол от всички органи, които проявяват интерес и имат съответно отговорността да контролират тези процеси. В случая изниква въпросът: кои са механизмите, освен обичайната контролна система на държавата, които биха контролирали съответно процедурите, законосъобразността и начина, по който се изразходват средствата? Дали това е маловажен въпрос? Според мен не, особено при параметрите на тази сделка или сделки, които се очаква да бъдат сключени или възложени по изграждане на продължаването на защитното съоръжение. Обърнете внимание на следното. При параметрите, съобщени от министър-председателя в залата, ставаше дума за 90 млн. лв. за 82 километра защитно съоръжение,

Естествено, приемам, че всичко това е в много суров вид, първоначално като идея, като намерение, което вероятно не дава точните параметри на онова, което ще се случи, но само по себе си това вече е достатъчно основание да насоча Вашето внимание и да поискаме много по-надеждни механизми за контрол и, разбира се, повече прозрачност за начина, по който ще бъдат избрани фирмите, сключени договорите, условията, параметрите и съответно начина, по който ще бъдат изразходвани средствата. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на АБВ подкрепя промените и законопроекта, защото ние отдавна считаме, че проблемът с миграционния натиск е системен проблем за България. Не само че ООН отдавна припомня, че миграционният натиск по света е сериозен и системен, но и поради обстоятелството, че известните 10 коридора за миграция могат да нараснат с още един, който преминава през България. Затова възпиращите действия – тези, за които говорим по изграждането на преградното съоръжение, не трябва да бъдат епизодични. Не считаме, че дипломатическите и политическите средства на нашето правителство са изиграли достатъчно превантивна роля за недопускане утвърждаването на България като миграционен канал. Именно с това решение ние правим едно послание към Близкия, Средния изток и Африка, че България вече не е разграден двор. В този смисъл считам, че областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково трябва да бъдат активно включени, за да се осигури прозрачността, за която говори министър Ангелов. Освен това Външното министерство, към което съм отправил питане от месец и половина – два, неглижира проблема. Затова аз ще подкрепя и подкрепих тази промяна, но считам, че системният проблем няма да се реши само с нея. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на БДЦ също ще подкрепи този проект, тъй като смятаме, че в момента всяко забавяне е смъртоносно за нашата страна. Ако ние тук продължаваме да тупаме топката, скоро идва месец март, април, и не се знае на границата колко бежанци или по-скоро нелегални имигранти

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки с вносители Данаил Кирилов и група народни представители на 15 януари 2015 г. Уважаеми народни представители, моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тъй като в дебата по внесения законопроект не бяха направени изявления и декларации, че ще бъдат внасяни предложения за изменения и допълнения на законопроекта, а и с оглед на неговата лаконичност, на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 1 и 5, свързани с изграждане на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница.”. Изказвания? Няма. Моля, гласувайте така представения параграф единствен от законопроекта.

554-01-5, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 15 януари 2015 г. е приет и на второ гласуване.

да одобри Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерския съвет на 18 декември 2014 г.” На свои заседания, проведени на 13 януари 2015 г. и 15 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. На заседанията присъстваха: госпожа Меглена Кунева –заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси; от Министерство на правосъдието: господин Христо Иванов министър на правосъдието, господин Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, госпожа Надежда Йорданова – началник на кабинета на министъра на правосъдието, и господин Атанас Славов – съветник на министъра на правосъдието; от Прокуратурата на Република България: господин Сотир Цацаров – главен прокурор, и госпожа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура; (ВСС): госпожа Юлиана Колева – член на ВСС, председател на Комисията по правни въпроси, госпожа Каролина Неделчева и госпожа Незабравка Стоева – членове на ВСС;

от Върховния административен съд: господин Боян Магдалинчев – заместник-председател на ВАС. На проведеното на 15 януари 2015 г. заседание присъстваха и представители на професионалната общност и неправителствени организации. От Съюза на съдиите в България: господин Борислав Белазелков – председател на Управителния съвет; от Българската съдийска асоциация: госпожа Богдана Желявска – председател, госпожа Хайгухи Бодикян, и господин Венелин Иванов; от Асоциацията на прокурорите в България: господин Евгени Иванов – председател; от Камарата на следователите в България: господин Петко Петков – председател, и господин Владимир Петров – заместник-председател; от Фондация „Български адвокати за правата на човека” – госпожа Диляна Гитева; от Фондация „Български институт за правни инициативи” – госпожа Биляна Гяурова; от Института „Отворено общество” – госпожа Иванка Иванова; от Центъра за изследване на демокрацията: госпожа Мария Йорданова – директор на Правната програма; от Програма за развитие на съдебната система: госпожа Велислава Делчева; от Фондация „Риск монитор”: госпожа Рада Смедовска-Тонева;

Стратегията беше представена от господин Христо Иванов. Поставените стратегически цели предвиждат въвеждане в следващите седем години на редица изменения в съдебната система, които да гарантират нейната независимост, да осигурят добро управление и висока ефективност на нейните органи, да развият потенциала на човешкия ресурс, да реализират модерна наказателна политика, така че да бъде осигурено пълноценно право на справедлив процес и ефективна защита на правата на човека. По-специално, предвижда се преструктуриране на Висшия съдебен съвет, като се предлага разделянето му на две колегии – съдийска и прокурорска, пряк избор на членовете от професионалната квота на ВСС, разширяване на правомощията на общите събрания на съдиите в процеса на администриране на съдилищата, реформа в юридическото образование, промени в механизма на конкурсите, атестациите и дисциплинарните производства спрямо магистрати, модерна и ефективна наказателна политика, въвеждане на пряка конституционна жалба и други. Представителите на съдебните органи изразиха принципната си подкрепа за Стратегията и посочиха основните си възражения по нея. В дискусията взеха участие господин Четин Казак, госпожа Мая Манолова, господин Димитър Лазаров, господин Данаил Кирилов, господин Петър Славов, господин Кирил Калфин, господин Христиан Митев, господин Явор Хайтов, господин Светослав Белемезов. В хода на дискусията, господин Казак посочи някои недостатъци на Стратегията като предложението за непостоянно действащ Висш съдебен съвет с постоянно действащи комисии, разделянето му на две колегии и неяснотата по отношение на това, в коя колегия следва да бъдат включени членовете, избрани от парламентарната квота, както дали ще да бъде приет нов Наказателен кодекс. Той подчерта, че Стратегията следва да бъде подложена на по-широка дискусия. Госпожа Мая Манолова напомни, че тази Стратегията е продукт от работата на пет правителства и въплъщава приемственост и надграждане. Като изрази личната си подкрепа за документа, тя посочи, че е необходимо детайлизираното му обсъждане, тъй като има редица спорни теми, неясни формулировки и неприемливи предложения. Госпожа Манолова подчерта, че не всички магистрати са се запознали и са изразили мнение по отношение на Стратегията, както и че вече постъпилите становища не са били отразени в нея. В отговор господин Славов посочи, че упреците за недостатъчен дебат не са основателни и че съдебната реформа трябва да започне реално, за което е необходим конституционен и законодателен пакет от мерки. Господин Калфин подчерта, че Стратегията представлява рамка, която следва да бъде запълнена със съдържание. Господин Митев изрази становище, че след като Народното събрание се е заело да обсъди и приеме Стратегията, тя ще трябва да бъде следвана и за това трябва да се подходи отговорно и сериозно и да бъдат разгледани предложените мерки. Господин Хайтов посочи, че Стратегията е внесена в неподходящ момент, тъй като няма време за изпълнението й, предвид очакваният доклад от Европейската комисия. Той подчерта, че е невъзможно препоръките от доклада да се препокрият и ще се наложат нови изменения в Стратегията. Господин Белемезов посочи недостатъци на Стратегията като подчерта, че за нито една от дейностите в Стратегията няма предвиден срок, отговорни институции, индикатори дали е изпълнена или не, което прави Стратегията с пожелателен характер. След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 10 гласа

„Проект! РЕШЕНИЕ за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република Одобрява Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с Решение № 825 на Министерския съвет от 2014 г.” Благодаря Ви, господин Кирилов. Процедура. Заповядайте, господин Великов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предвид важността на въпроса, който ние разглеждаме – за Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, предлагам

камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио. От името на вносителя – Министерският съвет, думата има министър Иванов, който да представи Актуализираната стратегия. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Благодаря за възможността накратко да представя Стратегията, която Министерският съвет внесе на Вашето внимание. Дебатът около този документ може да остави погрешното впечатление, че това е Стратегия за Висшия съдебен съвет. Това не е така. Опитът ни беше да представим един всеобхватен документ, който да се занимае, разбира се, в рамков формат на най-общо политическо ниво с всички проблеми на съдебната система. Разбира се, на първо място, започвайки с проблемите на органа, който трябва да осигурява доброто й управление, но също така с теми като юридическото образование, които впрочем досега не са били във фокуса на усилията за съдебна реформа, натовареността и разпределението на човешкия ресурс на съдебната система, конкурсите, атестирането, дисциплинарните производства, повишаването на гаранциите за спазването на човешките права. Тоест ние се опитахме наистина да отворим едно много широко ветрило и да създадем основа за по-нататъшната работа. Документът неслучайно има 7-годишен хоризонт на действие. Това не означава, че ние ще отложим или планираме да отложим най-важните реформи за седем години, но си даваме сметка, че някои от процесите на промяна и на оздравяване съдебната власт, които трябва да се случат, ще бъдат постепенен процес. Постепенен процес, разбира се, ще бъде и изграждането на решенията, които трябва да се вземат по отношение на тях. Например всички мерки, които ние сме предвидили да се вземат по отношение на органите на наказателното производство, би трябвало да бъдат предхождани от една нова концепция за наказателна политика, която именно парламентът да изработи, така щото да има ясен консенсус и ясен политически мандат накъде следва да се развиват тези институции и съотношенията с тях, по същия начин – какво следва да се случва с наказателното законодателство и административнонаказателната административнонаказателната рамка в това отношение. За мен е много важно да подчертая едно нещо – тази Стратегия е актуализация на Стратегията от 2010 г., и по тази актуализация са работили наистина Аз лично съм имал честта и удоволствието да работя и с петте правителства в тази насока. Стратегията по никакъв начин не бива да остане стратегия на някакво конкретно мнозинство или, не дай си Боже, на конкретен министър на правосъдието. Моето и нашето желание – на Министерския съвет, е Стратегията да послужи за основа, за отправна точка, не за крайна, но за отправна точка на формирането на един широк политически и професионален консенсус относно необходимите мерки. По тази причина ние я внасяме в парламента. Искам да Ви припомня, че Стратегията от 2010 г. остана като един документ, приет само от Министерския съвет. За нас вероятно щеше да е много по-лесно Министерският съвет да приема тази Стратегия, да я отчетем в Брюксел, след това да дойде негативният доклад и ние да кажем: „Ето, ние си свършихме нашата работа, която можехме да свършим в тези месеци. Предишните са виновни за негативния доклад, който ще дойде.” В духа на българските политически вкусове и нрави това щеше да е най-лесният подход. Напротив, въпреки ограниченото време, което имаме – до 28-ми, когато се очаква Докладът на Европейската комисия, ние все пак решихме да я внесем, така че да получим подкрепата на максимално широк спектър политически сили и да покажем политическо намерение за сериозно реформиране на съдебната реформа, защото мислим, че това е национално отговорният курс на действие. Нашата цел не е да вържем ръцете на парламента и да му наложим някакви решения предварително. Разбира се, очевидно е, че отвъд конкретните генерални цели това, че е необходимо да се реформират всички тези области, които аз изброих, може да има различни решения. Всяко едно решение, по което ще се съгласим, ще има своята рефлексия върху други решения, които ще обсъждаме. Очевидно е, че крайното решение по законодателната рамка ще бъде взето в парламента. Тази Стратегия е само една заявка за намерение, тя е някаква основа за дебат, но тя по никакъв начин не може да се разглежда като крайна точка на този дебат. Нашето желание е наистина да покажем сега, преди този доклад, намерението на всички политически сили, на всички части от политическия сектор за сериозен дебат в съдебната реформа и за стигане до краен консенсус в това отношение.

На този етап тяхното несъгласие и точките, които ги смущаваха, не се оказаха достатъчни, за да ги мотивира да гласуват „за”, но те гласуваха „въздържали се”. Нямаше нито един глас „против”. Аз съм благодарен за това, защото за мен то показва сериозна заявка за продължаване на дебата. Днес искам да Ви помоля да обмислите дали да не подкрепите документа именно като заявка за продължаване на дебата. Разбирам, че по една или друга точка ще има различни мнения – няма как, такава ни е професията, особено на тези от нас, които са юристи, но дебатът продължава. Искам да заявя пред Вас, че що се отнася до модела на Висшия съдебен съвет там, където има най-разгорещени спорове, тези конкретни мерки, които сме заложили тук, са начало на някакъв разговор, но разговорът ще продължи след днешния ден. Работим по организиране на Кръгла маса от Съюза на юристите, на която се надявам да има широко парламентарно представителство именно по темата за Висшия съдебен Нека да направим повече – тази Стратегия е писана по време на служебното правителство без никаква яснота колко сериозна воля за промени ще има парламента, да покажем готовност за обсъждане и на евентуални конституционни поправки съдебен съвет, защото е ясно, че този орган показва определени дисфункции през годините. Ясно е, че той не осигурява доброто управление на съдебната власт, което е необходимо. Ако се стигне в крайна сметка до готовност за някакви конституционни промени, очевидно е, че тези неща, които са предложени тук, ще изглеждат по съвсем различен начин и ще имат съвсем друг вид.

по-лесен, да знаем за какво говорим, след което ще организираме срещи по шестте апелативни региона с всички магистрати, които желаят да се включат в това обсъждане.

Ние само искаме Народното събрание и юристите, които работят тук, да се ангажират повече с този дебат и това е началото на този процес, а не е краят. Молбата ми е, за да можем да изпратим един силен сигнал към Брюксел, за това че независимо от разделения, които може да има, що се отнася до съдебната реформа, тя е национален приоритет, за да можем да посрещнем този отразяващ и негативен доклад не отново, сочейки с пръст едни други кой е виновен за това, а той да ни свари в момент на говорене какво да направим, за да излезем от това положение. Разбира се, ясно е, че спрямо съдебната реформа невинни няма за тежкото положение в този сектор. Тук не изключвам нито професионалистите, които работят в нея, нито неправителствения сектор, нито политическите сили. Въпросът е не кой е виновен, въпросът е наистина какво можем да направим от тук нататък. За да можем да покажем желание да се фокусираме върху тези перспективи, нека този документ бъде подкрепен като начална дискусия. По спорните теми дискусията ще продължи – аз имам абсолютен ангажимент в това отношение,

Стратегията е разпределена на още две комисии, които са я обсъдили на свои заседания и са изготвили доклад и съответно становище. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е представила такова становище. Кой от тази комисия ще ни запознае със становището? Госпожа Силвия Хубенова.

„СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерския съвет на 18 декември 2014 г. На заседание, проведено на 15 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, внесена от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие господин Христо Иванов – министър на правосъдието, и госпожа Мария Карабельова – началник на кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси. I. С предложения документ се цели да се актуализира приетата от Министерския съвет през 2010 г. Стратегия за продължаване на съдебната реформа в условията на членство в Европейския съюз. Множество фактори водят до необходимостта от актуализация: началото на новия програмен период (повечето от мерките в Стратегията от 2010 г. имат хоризонт до 2014 г.), имат хоризонт до 2014 г.), препоръки на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, решения на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), както и Резолюция 1915/2013 на Съвета на Европа, с която постмониторинговият диалог с България беше продължен. Актуализираната Стратегия е с хоризонт от 7 години за осъществяване на реформите, синхронизирайки се по този начин с новия програмен период за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. II. Целта на Стратегията е да формулира визия за реформа, основана на систематично обобщаване на приложимите международни стандарти и препоръки към България, които произтичат от документите на Съвета на Европа и Европейския съюз, решенията на Европейския съд за правата на човека, становищата на Венецианската комисия и докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, както и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г., Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, Стратегията за развитие на Националното бюро за правна помощ за периода 2014 –2019 г., Основни насоки за дейността на Националния институт на правосъдието (2014 – 2020 г.) и други. Предложените в Стратегията мерки са развити в детайлна Пътна карта за нейното прилагане, като за всяка мярка са предвидени конкретни действия, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Сред основните заложени цели са гарантиране на независимостта на Съда, превенция на корупцията, установяване на добро, ефективно и прозрачно управление. III. За реализиране на Стратегията се предвижда извършването на сериозен обем изследвания и анализи. Цел на Плана за действие по Стратегията е това да стане с подкрепата на средствата по Оперативна програма „Добро управление” (2014 – 2020 г.). Предвижда се средства на Европейския съюз да се използват както за проучванията, спомагащи изпълнението на Стратегията, така и за организационно и ресурсно осъществяване на технологичен скок в администрирането на съдебната власт. Авторите на Стратегията посочват, че технологическото преоборудване и въвеждането на нови компютърни и информационни технологии са в основата на модернизацията на съдебната власт. власт. IV. Общият характер на заложените в Стратегията цели предполага възможност за бъдещо конкретизиране на мерките, чрез които те да се постигнат. В рамките на предвидения хоризонт е редно да се установят конкретни срокове, индикатори за изпълнение, отговорни институции и необходими ресурси за всяка цел и дейност. Без съмнение, успешното им реализиране е обвързано с провеждането на задълбочена дискусия в професионалната общност, както и с постигането на публичен консенсус между представителите на трите власти. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 9 гласа „за” и 7 гласа „въздържали на Народното събрание да одобри Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, № 402-00-23, внесена от Министерския съвет на 18 декември 2014 г.” Благодаря Ви, госпожо Хубенова. Сега ще чуем и доклада на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Заповядайте,

госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! „На свое заседание, проведено на 15 януари 2015 г., Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика обсъди Актуализирана стратегия за продължаване

На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: господин Христо Иванов – министър на правосъдието, от Висшия съдебен съвет: госпожа Соня Найденова, председателстващ, госпожа Незабравка Стоева, госпожа Милка Итова и господин Ясен Тодоров – членове на Висшия съдебен съвет, от Инспектората към Висшия съдебен съвет: госпожа Анна Караиванова – главен инспектор. Стратегията беше представена от господин Христо Иванов. Поставените стратегически цели, които се отнасят до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика са ограничаване на възможностите за неправомерно политическо влияние върху съдебната власт. Една от целите е

Господин Иванов акцентира и върху конкретни мерки, свързани с превенцията на конфликта на интереси и корупцията. В стратегията е заложено създаване на специално административно звено към Висшия съдебен съвет, което по закон да бъде задължено да се занимава с проверка на фактори, които биха могли да повдигнат съмнения за корупция на определен магистрат. Посочено беше, че в момента се подават декларации за конфликт на интереси от всички висши държавни служители и магистрати, но няма орган, който да прави изчерпателна проверка дали декларациите коректно отразяват декларираните обстоятелства и дали декларираните имоти съответстват на възможностите на определения човек да ги придобие или има индикации за корупционно поведение. От добрите практики в държави с по-здрав институционален ред става ясно, че именно такива проверки на публичните служители, в частност съдии, прокурори и следователи, са сериозна гаранция за превенция на корупцията. Предлага се това звено да бъде именно към Висшия съдебен съвет, така че да няма намеса в работата му извън съдебната власт. В Стратегията се предвижда конкретно разширяване на обстоятелствата, които задължително да бъдат декларирани. Предвижда се да подлежи на деклариране от съдиите и принадлежността им към сдружения и неформални групи, които не обявяват своя членски състав. В този смисъл да се създаде единен електронен регистър на отводите, който да позволи на страните да се ползват от информацията за тези сдружения. Стратегията си поставя за цел да направи опит да ограничи възможностите за политическо влияние върху съдебната система, начина на избиране на Висшия съдебен съвет и неговото структуриране. Представителите на съдебните органи изразиха принципната си подкрепа за Стратегията и посочиха основните си възражения по нея. Стратегията в този си вид не дава отговор на основни въпроси, основни проблеми, начините за решаване, стъпките и времевите рамки. Има конституционни ограничения в момента и ако се предприемат стъпки в тази посока, наистина ще са необходими промени в Конституцията. В дискусията взеха участие народните представители господин Методи Андреев, господин Георги Ковачев, господин Валентин Касабов, господин Радан Кънев, господин Кирил Добрев, господин Янко Янков, господин Иван Иванов и господин Мустафа Карадайъ. Господин Методи Андреев отбеляза, че има изключителен дефицит на правосъдие и справедливост и от тук нататък, каквото и да се направи ще е по-добро от това, което е в момента. Господин Георги Ковачев изрази опасение, че при внасяне на Стратегията в пленарна зала, опозицията ще гласува „против” и хората ще останат с впечатление, че няма воля за реформа в съдебната система. Той изрази мнение, че липсва консенсус между Висшия съдебен съвет, Прокуратурата и съдиите относно Стратегията за съдебната реформа. Господин Валентин Касабов остро постави въпроса колко дела е загубила България в Съда в Страсбург наказани магистрати за това. Според него една част от тези дела са загубени поради липса на знания, опит и компетентност, а друга част точно поради корупционна практика. Той счита, че е необходимо допълнително време, за да се изготви една наистина нормална, справедлива стратегия, такава каквато да обхване всички тези неблагополучия или сривове в системата, които са станали практика и да не битува усещането за ненаказуемост. Господин Радан Кънев изрази становище, че основната функция на Комисията е да прецени антикорупционния потенциал на Стратегията и критично високите нива на корупция в съдебната власт. Той отхвърли твърденията, че Стратегията е изненада за съдебната система, защото от години това са ключовите препоръки на Европейската комисия и на хората, които се занимават със съдебна реформа в България. Тези решения са в основата на предизборните програми на Реформаторския блок и на ГЕРБ в тази сфера. Господин Янко Янков заяви, че парламентарната група на ДПС ще се въздържи от подкрепа на Стратегията, но в същото време ще участва активно в дебатите. Господин Кирил Добрев счита, че Стратегията не е отворена не е отворена към хората от съдебната система и трябва да има посочени ясни срокове, отговорници и по-голяма яснота. Господин Иван Славов подкрепя оценките, които са направили колегите му за необходимостта от консенсус по отношение на толкова важен документ, по който да има не само политическо съгласие на мнозинството, но и обществено съгласие за необходимостта от реформата. Според господин Мустафа Карадайъ, в Стратегията има две основни положения, това е отмяната на Висшия съдебен съвет и кадрови промени в съдебната система. След проведената дискусия и обсъждане се проведе гласуване. Резултати от гласуването: „за” – 4 гласа; „въздържали се” – 10 гласа; „против” - няма. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика предлага на Народното събрание да не одобри Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с Решение № 825 на Министерски съвет от 2014 г.” Благодаря Ви. Дебатите са открити. Моля народните представители, които желаят да участват в тях, да дадат заявка за това.

очакваме доста критичен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка от страна на Европейската комисия, но най-вече защото българските граждани настояват за нея, и то от много години. Предложената ни Стратегия, видно от начина, както е направена, и явно от това, което чухме в Комисията по правни въпроси при нейното обсъждане, е плод на дългогодишна работа на различни екипи отделни министри на правосъдието през годините. В нея няма как да не бъдат отбелязани определени положителни елементи и достойнства, които ние подкрепяме. първо място, подкрепяме разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегии. колегии. Тук за нас остава открит въпросът дали ще правим това само и единствено с промени в Закона за съдебната власт, или ще вървим към промяна в Конституцията. Нашето мнение е, че е по-добре с оглед на правна сигурност и стабилност да вървим към конституционни промени, които ще подкрепим при тяхното внасяне. Безспорно достойнство на Стратегията е отварянето най-накрая на въпроса за пряката конституционна жалба на гражданите. Доколкото ми е известно, България е единствената страна съюз, в която има конституционна юрисдикция, при която гражданите нямат право да се обърнат пряко към Конституционния съд. Правото на пряка конституционна жалба е записано и в предизборната програма на Патриотичния фронт, така че няма как да не подкрепим това предложение, заложено в Стратегията за реформа на съдебната система. Приветстваме и отварянето на дискусията по отношение на съдебните такси. Смятаме, че е дискусионен въпросът по така наречената „пропорционална такса” в гражданските съдопроизводства, тъй като тя възпрепятства голяма част от гражданите и бизнеса да защитават свои имуществени, а и неимуществени права. При положение че таксата се събира само за администрирането на едно дело, то според нас тя би следвало да бъде проста, не пропорционална. Надяваме се при изработването на пътната карта, която ще бъде част от тази Стратегия и впоследствие при съответните законодателни изменения, които ще бъдат предложени на Народното събрание от страна

добре подготвени, квалифицирани и отговорни магистрати. Покрай добрите моменти обаче имаме определени резерви по някои от точките, и то основни положения, каквото е въвеждането на непостоянно действащ Висш съдебен съвет. Нашето мнение е, че така предложен в Стратегията, това не е удачен вариант за работа. Смятаме, че след като първоначално е бил сесийно действащ орган, след това се е стигнало се е стигнало до решението да бъде постоянно действащ и можем да сравним моделите, нашето мнение твърдо е, че Висшият съдебен съвет трябва да остане постоянно действащ орган. Защо? В сега предлаганата ни промяна се предвижда

не са избирани нито от професионалните квоти на съдиите и прокурорите, респективно не са избирани от парламентарната квота. От друга страна, постоянните комисии ще подготвят документите, по които ще работи пленарният състав на Висшия съдебен съвет, когато се събира на отделни сесии, което смятаме за притеснително. На следващо място, смятаме за дискусионен въпроса по отношение налагането на дисциплинарни наказания от Смятаме, че е по-правилно тези производства да се развиват пред Върховния административен съд. В тази връзка също имаме определени резерви по този пункт от Стратегията. раздела, който касае наказателната политика, би следвало по-ясно да се разпише ангажиментът по приемането на нов Наказателен кодекс. Смятаме, че е по-добре да има разработен изцяло нов закон, защото, доколкото си спомням, и в последния доклад по механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия беше отправена такава препоръка за изработване на изцяло нов закон, а не за работа на парче.

бавното разследване, а след това и провеждане на съдебното производство по наказателни дела. Считаме, че при внасянето на законодателните промени в изпълнение на тази Стратегия, както и при разработването на пътната карта е добре да има реална дискусия в професионалната общност, консултации за постигане на съгласие или поне на близки позиции на парламентарно представените политически сили, както и публичен консенсус между представителите на трите власти по основни цели и дейности от тези проекти. Надяваме се в работните групи, предвидени за работа по изпълнението на тази Стратегия, както и кръглите маси, предвиждани в пътната карта, да бъдат включени представители на законодателната, изпълнителната и съответно на съдебната власт, на професионалните общности, за да може да бъде чуто и тяхното мнение. Стратегията, и запазвайки си правото при последващо обсъждане както на пътната карта, така и на отделните законодателни инициативи в изпълнение на тази Стратегия да защитаваме позициите, които изразих в момента

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на Български демократичен център последователно застава зад предизборните си ангажименти и подкрепя необходимостта от реални реформи в съдебната власт.

На какво обаче сме свидетели днес? – На предложение за решение, което няма никаква юридическа стойност и само заявява политически намерения. Политически намерения са изказани от всички партии в предизборните им обещания. Парламентът е място за конкретни решения и закони. В момента обаче по инициатива на Реформаторския блок и на министър Иванов се занимаваме с текст на решение, което само губи времето на народните представители в празни приказки. Ясно е, че реформата е необходима. Необходимо е сформиране на коалиция на желаещите, влизането в която ще е признак на цивилизационен избор, защото е видно, че има обществен консенсус, че гражданите искат промяна. Този обществен консенсус трябва да бъде превърнат и в управленски – в консенсус върховенството на закона да бъде над върховенството на чиновника и системата. Ние сме за промени в Глава шеста „Съдебна власт” от Конституцията на в Закона за съдебната власт. Вярвам, че в съдебната система има хиляди съдии и прокурори, които ще бъдат най-добрият съюзник в провеждането на реформата, ако видят конкретни предложения за ефективни законодателни промени. Страхуваме се, че целта Ви, господин министър и господа реформатори, е извличане на политически дивидент, да бъдат сменени едни хора с Ваши хора. А големият проблем на съдебната система е как да се гарантира спирането на политическия натиск върху нея. Ще ни кажете, че приемането на тази Стратегия е изключително важно за външнополитическия образ на страната ни, за излизането от ролята на обречен на лошо управление член на Европейския съюз и ще ни излъжете, така както се опитвате да лъжете и партньорите ни от Съюза защото имитирането на реформи е онова, което със сигурност владеете. Съмняваме се в мотивите за писането на подобни формални документи, демократичен център принципно заявява желанието си за реформи, но оставя възможността на всеки един от членовете на групата днес да гласува по съвест. Благодаря Благодаря Ви, господин Кенов. Реплики? Няма. Думата има господин Делчев от Реформаторския блок. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Реформаторският блок ще подкрепи Стратегията за съдебна реформа, тъй като тя отразява в много голяма част програмата на Реформаторския блок в сферата на правосъдие и вътрешен ред. Но днес дебатираме тази реформа и аз Ви моля да обърнете внимание на това, че става въпрос за стратегия за съдебна реформа. Това е визия, това е дългосрочен документ. Това показва пътя, по който ще се движи България в сферата на правосъдие и вътрешен ред. И затова всички, които са неюристи, може би трябва да си зададат въпроса дали България има нужда от тази посока, дали има нужда от съдебна реформа.

Копривщица всеки път, когато бъде повдигнат въпросът за съдебна реформа, всички хора смятат, че тя трябва да бъде направена и да бъде радикална. Тя трябва да промени начина, по който функционира и Висшият съдебен съвет, и съдебната власт, и прокуратурата. И аз се надявам тази стратегия за съдебна реформа, която в момента обсъждаме, да е първата стъпка, да е началният тласък, даден от Народното събрание, по който ние тръгваме, за да може тази съдебна реформа да се случи. Имаше критики по време на обсъждането на стратегията от различни парламентарни групи. Една от критиките беше, че съдебната реформа е прекалено обща и дава прекалено общи концепции. Но това не е така. В нея има и конкретни мерки. Друга критика беше пък, че е прекалено конкретна. Нека все пак тези противоречия да останат за по-нататък. съдебната реформа дава наистина актуална картина на това какво в момента представлява съдебната система в България. Тя дава един много добър слот анализ, който, надявам се всеки да прочете, защото е важен не само за юристите, а и за неюристите, за да видят какво трябва да се промени в нашата система. И накрая искам да призова всички колеги да подкрепят Стратегията за съдебна реформа. Нека да дадем пътя напред, за да видят и нашите европейски партньори, и западни партньори, и източни партньори, и всички партньори, които критикуват съдебната ни система,

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Парламентарната група на АБВ ще подкрепи предложената Стратегия за реформа на съдебната система. Какви са нашите основания за подкрепа на стратегията? На първо място, това е фактът, че в обществото е назряла остра необходимост и е налице обществен консенсус, че реформата на съдебната система е не само необходима, но и че нейното провеждане е от изключителна важност за бъдещото развитие на всички обществени системи в страната и за създаване най-после на чувството за справедливост, за което преди всичко е призовано да работи тази съдебна система. Стратегията за реформа, която се предлага днес на Народното събрание, се отличава от досега разработваните с определено по-голяма степен на цялостност и конкретност. Характерно за стратегията е, че в нея не само се съдържат целите, но и конкретни пътища за тяхното реализиране. Съдът и прокуратурата, като институции, се нуждаят от независимост не само от външни субекти, но и един от друг. Така че ще се даде възможност в тези органи да бъдат избрани най-добрите професионалисти, които ще се ползват и с най-голямото обществено доверие. Това е от изключително значение, тъй като понастоящем съдебната система в голяма степен е лишена от доверието на обществото, а това води и до обществен правен нихилизъм. В Стратегията са налице сериозни предложения, свързани с подобряване на кадровата политика, дисциплинарната практика, намаляването натовареността, реформирането на бюджетния процес и планирането, реорганизацията на съдебната карта, както и пакет от мерки, насочен към превенция и борба срещу корупцията сред магистратите. Най-важното обаче е, че приемането на Стратегията отваря вратите за пристъпването към следващата стъпка, а това е разработването и приемането на конкретни законодателни решения за промяна, които в своята съвкупност ще трябва да осигурят така необходимата реформа в съдебната система. Всичко това ни дава основание да подкрепим приемането на предложената от правителството Стратегия за реформа в съдебната система. В същото време ние осъзнаваме, че каквито и законодателни промени да се приемат в рамките на действащата Конституция, те няма да могат да осъществят реформата в нейния пълен, цялостен, завършен и ефикасен вид. Възловите въпроси на реформата в съдебната система, за да бъде осъществена тя в този цялостен и завършен вид, изискват извършване на необходимите промени в Конституцията, а за тази цел е необходимо наличието на конституционно мнозинство. Надяваме се, че в хода на осъществяването на законодателните промени на реформата, такова мнозинство ще се формира по естествен път на базата на убежденията и здравия разум за мисията ни като народни избраници, че в България е крайно време да се изгради стабилна и ефикасно действаща съдебна система, която да създава в обществото като цяло и във всеки гражданин на това общество чувството за наличие на справедливост. Ние сме наясно също така, че в Стратегията една част от наложените мерки имат определено дискусионен характер. Наясно сме, че друга част имат вариантност и алтернативност на решенията. Парламентарната група на АБВ, подкрепяйки днес предложената Стратегия, в хода на нейната законодателна реализация ще изложи и отстоява своите конкретни виждания по тези мерки, но не под формата на самоцелно противопоставяне, а като основа за дискусия и убеждение за търсене и намиране на най-разумното и полезно за съдебната система и за обществото решение. Пожелавам успех в реализацията на реформата в съдебната система, чието начало мисля, че слагаме днес. Благодаря, госпожо Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В доклада, който беше представен от двете заседания на Правна комисия, се ограничихме да изложим всички становища, които бяха представени в дебата. Дебатът беше задълбочен. Това, което направи силно впечатление, е, че имаше възможност всички неправителствени организации, които имат отношение и професионална връзка с темите и проблемите в Стратегията за реформа и развитие на съдебната система, изразиха становища и те не бяха никак формални. Те свидетелстваха за необходимостта и за проблемите в съдебната система. Безспорно и категорично подкрепяме приетия и предложен от правителството на Република България стратегически документ. Тук бих искал да посоча и че изцяло подкрепяме искането на правителството този стратегически документ да бъде представен на вниманието на законодателния орган на Република Важно е с оглед и постигането на политически консенсус, важно е с оглед и реализацията на стратегическите цели и на мерките, които са установени в Стратегията. Важно е, защото ние ще я прилагаме. Искам да взема повод от множеството оратори преди мен, които категорично заявяват убеждението си, че реформата в съдебната система не може да се осъществи без конституционна промяна. Това е моето и нашето дълбоко убеждение. Уви, Конституцията е определила и то свръхконкретно основни параметри във взаимоотношенията на съдебната система. Уви, за съжаление, регламентите, които е установила, се доказва, че не действат успешно, че не решават проблемите в системата, че създават предпоставки за възникване на негативни практики в съдебната система. Безспорно е, че обществото, гражданите нямаме доверие в съдебната система, което е жалко, защото магистратите имат особената привилегия да прилагат закона, да го прилагат възможно най-стриктно и възможно най-справедливо. Ако имаме съмнение по тази ценност, не можем да вървим напред в демократичното развитие, не можем да развиваме който и да е сектор, отрасъл в обществените ни отношения. И при представянето, и при обсъждането, безспорно, множество са преимуществата на предложения стратегически документ. Безспорна е необходимостта да се надгради и да се актуализира постигнатото до настоящия момент. Има постижения, Има постижения, но те не са достатъчно убедителни, не са достатъчно силни, като при това положение по никакъв начин не трябва да губим пътя, ориентира в промените. Аз лично апелирам към всички колеги за това да се консолидира политическата воля към спешни, незабавни промени на конституционните норми, които регулират и регламентират основни правомощия на органите в съдебната система. Безспорно е и нещо друго – че най-ценното в съдебната система в момента е човешкият ресурс. Системата има потенциал от кадри. Редно е да кажем, че не всички магистрати в съда и в другите органи са „гнили ябълки”. Лошо е, когато „гнилите ябълки” създават облика на правосъдната ни система. Правилно Стратегията отчита този ресурс и неговата мощ. Бих казал, че ролята на политиката, на политиците е да направим всичко възможно да подпомогнем здравите, успешни, добросъвестни магистрати, които отвътре да направят всичко възможно за реформа на съдебната система както с професионалните си действия, така и с участието си в органите на съдийско самоуправление, така и с ежедневната си работа. Безспорно е, че за това трябва да им дадем ясни регламенти, трябва да им дадем такива процедури, в които кариерното развитие да бъде гарантирано при ясни условия и правила. Не може магистрати, явяващи се на конкурс, да оспорват конкурсите. Не може да остава съмнение, че при подбора и при повишаване на отделни магистрати се дири послушание или зависимост. Правилата трябва да са ясни, правилата трябва да са безспорни. Казаха се много проблеми, свързани с дисциплинарните производства и с дисциплинарната отговорност, включително косвено някак възникна и въпросът за функционалния имунитет в съдебната власт. Тук ще си позволя лично мнение, с което не бих искал да да ангажирам политическата сила. То е в следния смисъл – и в съдебната власт не липсва разследващ орган. Голяма част от нарушенията не са само дисциплинарни. Голяма част от нарушенията вероятно са и закононарушения, които са деяние „престъпление”. Трябва да имаме ясна отговорност. Да, режимът на функционалния имунитет е бил редактиран два пъти конституционно. Ако има възможност този дебат да бъде открит, смятам, че това би укрепило принципите и работата в съдебната система. Безспорно постижение е заявлението, че ще се търси възможност и за пряка конституционна жалба. Апелирам към всички колеги, към всички народни представители да окажат максималната подкрепа на този принципен, концептуален стратегически документ и

„Атака” и ДПС до момента няма направена заявка за изказвания. Има ли желаещи колеги да участват в дебата? Заповядайте, господин Попов. ФИЛИП

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Съдебна реформа в България очевидно е необходима. Тя е процес, целящ привеждането на съдебната власт в унисон с европейските препоръки. Реформата в крайна сметка следва да доведе до това, че съдебната система да е в полза на обществото и да спомага за неговото развитие, а не да е самодостатъчна, самовъзпроизвеждаща се система, система маргинал. Целите, описани в тази така наречена „Актуализация на Стратегията на съдебната реформа”, са независима съдебна власт, добро управление, ефективност на органите на съдебната власт, мотивираност, компетентност на човешкия ресурс в системата, разбира се, справедлив процес за всеки гражданин и ефективна защита правата на човека. Тези цели са достойни, отговарящи на същината на правовата държава, цели, които би следвало да се подкрепят. В настоящия случай обаче начинът на реализацията на тези цели е твърде неясен, незащитен в Стратегията. Тъй като се касае за един наистина важен, значим за нашето общество и разбирането ни за правова държава документ, не мога да споделя максимата, че целта оправдава средствата. Твърдя, че в този вид Стратегията не е подготвена за обсъждане в пленарната зала, а още по-малко за одобрение от страна на Народното събрание. И което е най-важното – няма ръководства за действие за постигането на гореизброените цели. Липсва широко професионално обсъждане на тази Стратегия. В много от препоръките липсва не само правна и политическа, а изобщо всякаква логика. Например в Специфична цел 2, т. 2.2.2 се твърди: „Въвеждането като част от първоначалните конкурси за назначаване на съдии и прокурори и атестациите за придобиване на несменяемост на познанията”, „по професионална етика и оценка на развитието на личността” и така нататък. Аз лично не мога да си обясня как може да има „несменяемост на познанията”, пък било то и „по професионална етика и оценка на развитието на личността”. Такива фрапантни умозаключения ме навеждат на мисълта, че членовете на Министерския съвет не са прочели тази Стратегия детайлно. Обратното би ме довело до много тъжни и тежки заключения за капацитета на изпълнителната власт.

Какъв да бъде техният статус и какво точно се има предвид под промяната на статуса е толкова обтекаем, и в този смисъл – опасен за демокрацията, въпрос. Иска се промяна в структурата на Висшия съдебен съвет, създаване на прокурорска и съдийска колегия. Тази структурна промяна ще реши ли проблемите в системата или ще ги задълбочи? Сигурно има мнение и в двете посоки. Но няма, както казах и в началото, достатъчно задълбочена и същевременно широка обществена дискусия по този въпрос. С тази промяна кои проблеми ще се решат и кои проблеми ще се катализират? Няма ясен отговор. В коя квота ще отидат рехабилитираните професори, адвокатите и не само като декор, а като ясен фактор? Иска се създаването на обществен механизъм за контрол върху парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Това значи ли, че в парламентарната квота във Висшия съдебен съвет ще са с по-особен статут? Значи ли това, че се подхожда към парламентарната квота с оборимата презумпция, че същата е по-некомпетентна и ненадеждна, поради което само тя ще бъде подлагана на такъв тип контрол? Доколко това разбиране е съотносимо към принципите за върховенството на закона, за правовата държава и към някои конституционни защити на правата на човека, на гражданите и разделението, и взаимния контрол на трите власти? Уважаеми колеги, с оглед на гореизложеното, като всъщност дописах само няколко примера, доказващи незавършеността на тази Стратегия, аз считам, че в този вид този документ не е достатъчно завършен и готов да се приеме от Народното събрание. България критично се нуждае от съдебна реформа, от Стратегия за тази реформа, но в този вид да се приеме, само заради самото му приемане, мисля, че няма да е целесъобразно за самата реформа. И в крайна сметка, защо през 2010 г. е приета само от Министерския съвет и какво сега налага нейното приемане от Народното събрание? Какво общо има конституционната жалба със съдебната система и реформа? съдебен съвет, когато не е постоянен орган и значи ли това, че всъщност системата ще се управлява от постоянните комисии към Висшия съдебен съвет? На всички тези въпроси следва да бъде отговорено ясно, еднозначно и категорично, за да придобие тази Стратегия един завършен вид – вид, който да я постави в основите на съдебната реформа, като преди това следва да се отговори на въпроса: готов ли е този парламент да извърши необходимите действия за промяна в Конституцията, за да се започне изпълнението на тази Стратегия?

Изчаквам от групите, които не са заявили позиция, но ако те нямат желание или желаят по-късно да се включат, има записани за изказване колеги – народни представители. Господин Славов.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Предполагам, колеги, си спомняте преди Нова година, когато от тази трибуна аз апелирах, може би неведнъж е било, да помислим за общ програмен документ, в който трите власти да подкрепят Стратегията за съдебна реформа, въобще нуждата от съдебна реформа. В момента се случва нещо, което според мен е дори по-добро. Тук – моите адмирации към усилията на министъра и целия му екип, тази Стратегия след дълго обсъждане и след взети становища, практически на всички заинтересовани групи и общности от хора, да можем да я подкрепим и в пленарната зала. Това нещо, от една страна, изразява волята на държавата за реформи в този сектор, на второ място, показва тази решимост и пред българските граждани, и пред нашите партньори от Брюксел наистина тези реформи, за които говорим от толкова време, Ако забелязвате, основният дебат се води около Висшия съдебен съвет и по-скоро около това как да се реформира той, а не дали да се реформира. И си мисля, че този дебат можем да го оставим и за по-нататък, когато видим конкретните предложения за промени и наистина да намерим най-добрия начин тази реформа да се случи там. Що се касае до конституционните и законодателните промени, които изисква Стратегията, колеги, нека се замислим, защото, за законодателни промени можем да говорим при случайното разпределение на делата. Там не се изисква конституционна промяна, а на всички ни е ясно колко е важно това случайно разпределение да се случва и да няма и грам съмнение в това, което се случва. Със законодателни промени могат да се реализират и голяма част от предложенията, които направи прокуратурата по-рано при обсъжданията и тези промени да повишат нейната ефективност при работата й. Също със законодателни промени може да се помогне много и за равномерното разпределение на делата и на натовареността на магистратите, така че съдът да заработи по-добре. Тук моят апел, моята бележка е: нека наистина да не си позволяваме нуждата от конституционни промени, вероятно по отношение на Висшия съдебен съвет, да ни спира и да ни бави по отношение на други промени, които могат чисто законодателно да се решат в Закона за съдебната власт и наистина да започне по този начин реформата. Това, с което ще завърша, е въпросът за човешкия капитал – една от стратегическите цели в Стратегията, в която се говори за човешкия капитал в съдебната система. Колеги, това е нещо изключително важно, изключително похвално, че тази Стратегия говори за човешки капитал. Това са онези съдии, които са с по 40 и повече дела на месец и които в събота и неделя не отиват да си почиват, а си носят делата вкъщи или отиват на работа. Това са онези прокурори и следователи, на които недобросъвестни началници им казват: „Няма да разследвате този или онзи”. Това са всичките тези хора в тази система, без които тази реформа не е възможно да се случи и чиято подкрепа ние в рамките на дискусиите мисля, че получихме и които показаха, че желаят тази реформа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Аз няма да повтарям казаното от колегите, що се касае до Стратегията за съдебна реформа в частта за Висшия съдебен съвет, случайното разпределение на делата, кариерното израстване, дисциплинарната практика – да, това са важни теми, теми, които предизвикаха и ще предизвикват дебат, но в тази Стратегия има едни други залегнали постулати, на които ние някак си не обръщаме внимание, защото съдебната реформа не е само в частта, касаеща Висшия съдебен съвет. Съдебната реформа и в частта доколко ние си даваме си даваме сметка за действието на законодателните актове, които ние приемаме. Прави ми впечатление, и го казвам с добро чувство, че в тази Стратегия е залегнало нещо, което като че ли досега на нас ни убягваше: оценка за ефективността от отделните закони – Наказателния кодекс, Наказателнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и другите закони, които ние приемаме. Добре е наистина, че вече се говори за нова политика в областта на наказателното право. Миналата и по миналата година говорехме за нов Наказателен кодекс, ама без изобщо да говорим за някаква нова политика. Беше внесен миналата година един проект за Наказателен кодекс от Министерския съвет. След като беше внесен – тръгна дебат, макар че Народното

но ние не говорим за нова политика в областта на наказателното право, имайки предвид и материалното, и процесуалното. Има много въпроси, на които ние трябва да си отговорим: ще продължава ли този формализъм в процеса? Защото приехме преди години нов Наказателно-процесуален кодекс, който общо взето също повтаря с малки изключения – създадоха се едни нови форми за бързина при разследването и при разглеждането на съдебното производство, но категорично този дебат пред нас стои: ще има ли разделение на простъпки и на престъпления? Ето, там виждам в залата млади хора, за непълнолетни да водим едни дела за едни дребни престъпления досъдебни, за съжаление – и съдебни, и те накрая да приключат, когато те навършат пълнолетие, с „обществено порицание”,

Ще водим ли дебата в посока за превенция, за превъзпитаване, за даване на възможност за реализация на тези хора, след като изтърпят наказание лишаване от свобода? Пак повтарям, издръжката не е малка 800 и няколко лева е месечно за един изтърпяващ наказание лишаване от свобода. Ще водим ли дебат? Направиха се промени и в Гражданския процесуален кодекс. Започва да се говори – оценка не сме правили, промените,

това сега да започне – да започне този анализ, да започне преценката за ефективността на тези закони, какво ни трябва. Защото, извинявайте, нов Наказателен кодекс, но човек и нов костюм да отиде да си купи си купи пак горе-долу казва: летен, зимен, сватбен, за погребение. Някак си думата „нов” Наказателен кодекс не регламентира, не преурежда по нов начин отношенията. Да не говорим и не искам да изпадам в юридическата

начин. В тази част приветствам Стратегията и мисля, че това може да започне. Не е необходима промяна в законите, не е необходима промяна в Конституцията това наистина да започне. То ще отнеме време. Няма да стане за Може би са необходими месеци и години, за да сме наясно в тази част на реформата какво ще правим. Можем да приемем много добро законодателство в областта, касаеща Висшия съдебен съвет, кариерното израстване, дисциплинарните производства, но, уважаеми колеги, ако нашите закони са неефективни, не виждам какво чак толкова бихме променили в очакванията на хората. Ако продължава изключителният формализъм дори и за най-дребните престъпления, които при разследването, при досъдебното производство се водят по един и същи начин както и за тежките престъпления, и да приключват с една присъда административно наказание „глоба”. В същото време тези разследващи органи и съдът могат да се занимават наистина свободно с тежките престъпления, а не да говорим за прекомерна натовареност на магистрати в някои съдилища. В тази част аз приветствам и мисля, че това трябва незабавно да започне, защото иначе само ще правим промени в законите, без да оценяваме тяхната ефективност. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Лазаров. Реплики? Няма. Други народни представители за участие в дебата? Има няколко, които са в изчаквателна позиция, но няма вече записани, които да

и господин Нотев изчаква. Ако няма желаещи, ще закрием дебата. Имате думата, господин Нотев.

от ГЕРБ.) За съдебно заседание, да. ... аз си припомних мястото на съдебната система, мястото на правото в живота на всеки един от българските граждани и се помъчих да онагледя проблемите, които цели да разреши

Спомних си това, което знаем всички – че правото е надстроечен феномен, който е жив, който е инструмент на властта, изключително важен, приложим и необходим за всяка една власт. Спомних си, че правото в историята на страната ни има своето място и оценка.

превръщайки в синоними думите „право” и „истина”. Знаем какви висоти е достигнала правната наука в лицето на корифеи като Венелин Ганев, като проф. Долапчиев, проф. Кожухаров, проф. Андреев, проф. Таджер. Внимавам да не спомена някой спорен авторитет, но струва ми се, че тези, които изброих, няма как да бъдат оспорени. Ето с какво сме се наели, колеги. Ето на какво се облягаме и на какво стъпваме, за да кажем какво правим с правото днес, с правната система днес, с вярата на българските граждани в това, което те очакват от българския съд. И сега, спомних си още нещо. От 25 години, предвид реформите в социално-обществената и икономическата сфера, се опитваме да намерим верния път. Опитваме се да намерим вярното решение и все не успяваме, и все не успяваме, и бих казал, че сега сме на път отново да не успеем и да не реализираме очаквания резултат и дългоочакваното достижение. През последните 8 години пък се сдобихме и с институт на наблюдаващи. Обидно! Нас ни наблюдават точно в тази сфера и получаваме доклад след доклад, който отново ни връща в ъгъла на наказаните. В сегашната ситуация – трепетно да очакваме новата оценка, с надеждата, че ще променим нещо така, че да достигнем, да скъсим дистанцията със съседна Румъния. Забележете, не с някоя страна, която би трябвало да може във всяка сфера и област да послужи за образец и пример. Съседна Румъния се превръща за нас в блян в тази сфера. Впрочем нека бъда по-конкретен и да кажа: има ли нужда от реформа в съдебната система? Така зададен въпросът има еднозначен, ясен и категоричен отговор – да, има. Има ли нужда? Има! Всеки би го потвърдил, всеки би го казал. Това ли е Стратегията, която бихме подкрепили? Визирам Стратегията, предложена от правителството. Отговорът е също толкова ясен – не, не е това Стратегията, и ще кажа защо. Тази Стратегия не е безспорна. Наполовина е вярно казаното от говорилите преди мен, че тя беше предмет на обсъждане в професионалните гилдии. Постарах се да присъствам на някои от тези обсъждания, заедно с колеги от парламента и от Правната комисия. Ние видяхме, че тази Стратегия не е безспорна, тя не обединява, тя разединява. Тази Стратегия не сочи ясен, верен път за решаване на проблемите. Тя е просто една снимка на проблемите, които виждаме сега, които по обиден начин ни се сочат отвън чрез квалификации и недопустима намеса в работата на същата тази система, при липса на реакция, разбира се, на компетентните лица от наша страна. Ето това е, което се вижда, което личи от Стратегията, извинете, без тя да повдигне съдържателни и същностни въпроси, без да провокира творческо решаване, ясно, категорично решаване на важни и неотложни проблеми. По Стратегията вносителите признават нещо важно, което им прави чест. Те казват: ние продължаваме работата по тази Стратегия, която е била

Още тогава поставихме въпроса, че ние сме общество, държава, която има традиция в тази област, която има самочувствие и авторитет в тази област, че тези имена, които изброих, са възпитаници на най-водещите европейски школи за времето си и че те са били равнопоставени дори във времето между 1944 и 1989 г. Не назовавам умишлено този период, за да не провокирам някаква оценка и оцветяване, но тогава със съветските професори спорът се водеше равнопоставено, авторитетно, аргументирано. А сега в положение на подчиненост и послушание трябва да възприемем забележки и оценки, които, извинете, няма как да приема и които ще бъдат пресъздадени като проблеми във въпросната стратегия и ще трябва по този начин да признаем тяхното съществуване. Какво означава да се борим сега за прозрачност, повишаване на ефективността, антикорупция? Нека първо да си отговорим – има ли ги тези проблеми и кой е техният носител? Какви са тези общи приказки за гнили ябълки и други плодове?! Какво означава това?! Кой от магистратите е длъжен да понесе такава обида и такава тежест?! Ако някой твърди това, значи твърди, че се извършват престъпления в съдебната система. Ако има престъпления, трябва да има доказване и наказания. Няма защо да приемаме безропотно такива оценки и сами да вкарваме вълка в кошарата, а после да се чудим на негативните оценки. Няма как да стане това! сочим проблеми. Тези проблеми имат конкретни имена и носители. В програмата на Политическа партия „Атака” ние сме назовали тези проблеми и сме посочили според нас виждането за тяхното преодоляване. В този смисъл на 19 декември миналата година, министър Иванов и вицепремиерът Кунева внесоха в Народното събрание чрез изрично свикване на Председателски съвет тази стратегия с молба за сериозно и отговорно отношение при нейното придвижване в парламента и с молба за държавническо отношение. Намерението, което имахме ние, от „Атака”, беше именно да оценим тази молба, този апел, за да можем по някакъв начин да подпомогнем тези, които носят тежестта да преговарят от името на страната ни. Уви, след това не се сбъднаха поетите ангажименти от вносителите. Никой преди началото на януарската сесия на парламента не потърси разговор с Парламентарната група на Ние не видяхме, не чухме, не се убедихме в необходимостта да направим дори известни компромиси с нашите виждания или да привнесем нещо в тази стратегия. Вицепремиерът Кунева премина като комета през заседанието на Правната комисия на парламента. Тя дори не остана, за да изслуша другите участници там. Всичко това се пое от министър Иванов. Чест прави на председателя на парламента госпожа Цачева, че се опита да постави нещата на мястото опита се да подреди йерархията на властите в тази страна, както пише в Конституцията, опита се да се разбере кой диктува дневния ред на Народното събрание. Но това е недостатъчно, защото госпожа Кунева и сега, и днес я няма. да не се отклонявам в тези детайли, защото те са детайли на фона на стратегията и на важността на проблемите, които би трябвало тя да разработи и разреши. Няма да подкрепим тази стратегия, не защото не е необходима. Имахме готовност да говорим по такъв документ, но не това е форматът, не това е съдържанието, което намираме за удовлетворително и за възможно да изведе съдебната система от проблемите, в които тя е затънала. Отново се връщам към разделянето на гилдиите. Отново казвам, че дебатът, обсъждането беше крайно недостатъчно, защото обратното би означавало тук да имаме единни и подкрепени от мнозинството становища. Това го няма във формат „Българско народно „юридически гилдии” с представители на различни професии. Заради този дефицит на качество, дефицит на конкретика, дефицит на рационални решения, ние ще застанем с позиция против предложената стратегия, въпреки усещането и съзнанието за една неотложна необходимост за нейното обсъждане. Накрая, донякъде в оптимистичен бих заявил: можем да направим стратегия, но не е това. Времето, което се опитваме да догоним и което сме изпуснали, не е безвъзвратно изгубено. Можем да направим стратегия – такава, каквато да накара съседните държави и представители на съседни системи, системи, които защитават тяхното право и прилагат техните закони, да надничат в записаното и предвиденото от нас. Можем и трябва да го направим. Това е становището ни по

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Нотев, винаги съм Ви смятал за балансиран човек и се изненадвам, че си позволявате да коментирате вицепремиера в негово отсъствие. Госпожа Кунева преди Коледа беше в кабинета на председателя на Народното събрание. Вие също бяхте там заедно с министъра на правосъдието господин Христо Иванов.

обсъжда програмата за управление на правителството. Мисля, че е съвсем нормално и логично премиерът и вицепремиерите да бъдат на това заседание. Молбата ми е все пак да отчитаме тези обстоятелства и да не търсим проблеми там, където не са. Очевидно е, че съдебната реформа е необходима, че е необходимо тук, в тази зала да се демонстрира характер и че всички ние искаме да се направи така, че следващите 10-20 години да не бъдат отново годините на безвремието. Така че имайте силата да кажете, че Вие сте против съдебната реформа, че сте за запазване на статуквото. Моля Ви, погледнете последните социологически проучвания, за да видите какво е доверието в съдебната система. Погледнете какво мислят прокурорите. Самите те – 80% от прокурорите и хората от гилдиите – смятат, че реформата е необходима, че това трябва да бъде една сериозна концептуална реформа, а не просто да замазваме проблемите и да замитаме нещата под килима. Благодаря. Благодаря, господин Зеленогорски. Има ли втора реплика към изказването на господин Нотев? Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми господин Нотев, дами и господа народни представители! Аз с уважение и респект изслушах първата част от изложението на народния представител Явор Нотев. Действително усетих гордост и отговорност, колега Нотев. Мисля, че това трябва да бъде доминиращият подход, когато работим с тази сложна и тежка материя. Не мога да се съглася обаче с втората част от Вашето изложение, защото Вие познавате много добре съдебната система. аз също не съм поддръжник на епитети, квалификации, на всякаква типизация, особено в негативен порядък. може обаче да отречете острата нужда да се спрат ред корупционни практики. Не може да си забраняваме да говорим за това. Съдебната система е като бомба като не направим нищо, след два-три месеца тази бомба ще гръмне. Всяко дело там може да играе ролята на взривател. Тогава вече ще е късно! Тогава няма как да показваме, че ще можем да направим стратегия, защото времето е минало. Аз апелирам точно към това – да не изпускаме шанса сега. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ИВАНОВ: Благодаря, господин Кирилов. Друга, последна реплика? Заповядайте, господин Нотев, за дуплика. Благодаря, господин Председателстващ. Нека започна с това – стоя зад всяка дума, която казах преди малко пред Вас, включително упрека, който отправям към вицепремиера. Извинете, важността на ангажимента в Министерския съвет, разбира се, трябва да бъде съобразена, но не по-малко важно е и това, с което днес се занимаваме. укорът ми беше отправен именно към отсъствието, нямаше как да стане това в присъствие на вицепремиера. Не съм първопричината за това обстоятелство. Точно него коментирам. Що се отнася до втората реплика на председателя на Правната комисия господин Кирилов, аз благодаря, че намира позиция и основание в казаното в първата част на моето изказване. То беше наистина емоционално. Аз вярвам в това, което говоря. Много от Вас си спомнят емоционалния израз и подход на народния представител от формати на Народното събрание – проф. Корнезов, който призоваваше за честта на пагона, за честта на юридическия пагон. Мисля, че има място да се отправят такива призиви, такива покани, когато решаваме толкова важни проблеми. Абсолютно неприемливи са практиките на непрозрачност, на корупция, на намеса в разпределението на делата и всички други уродливи явления, на които ние не можем да кажем „да”. Казахме обаче, че това, което ни се предлага като Стратегия, подценява, неглижира, и ако използвам думите на господин Зеленогорски – замазва проблемите. Съдържателни и системни са пороците, дефектите и дефицитите в тази Стратегия. Затова няма как да застанем зад нея. Иначе сме „за” от утре или от следобед